второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 002-01 71, внесен от Министерския съвет на 22.07.2010 г.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала във връзка с чл. 39, ал. 2 от нашия правилник, на Константин Казаков - заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” и Стоян Тренин - директор на дирекция „Правна”, Държавна агенция „Национална сигурност”.

гласуване. Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете гостите. Заповядайте, госпожо „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 002-01 71, внесен от Министерския съвет на 22.07.2010 г. „Закон за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.

няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за Параграф единствен, който става § 1 - така както е по доклада, и който комисията подкрепя.

няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на подразделение „Заключителна разпоредба” и § 2, така както е по доклада.

на 1 октомври 2010 г.: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на питане на народния представител Корнелия Нинова; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Димитров, Емил Димитров и Захари Георгиев; министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Калина Крумова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на три въпроса от народните представители Михаил Миков, Мая Манолова и Милена Христова; - министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на два въпроса от народните представители Антон Кутев и Димитър Горов и на питане от народния представител Антон Кутев; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Петков и Захари Георгиев, и Валентина Богданова. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – на въпрос от народния представител Михаил Михайлов; заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на въпрос от народните представители Пламен Орешарски и Димитър Горов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков – на два въпроса от народния представител Румен Такоров; министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Курумбашев; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на два въпроса от народните представители Меглена Плугчиева и Антон Кутев; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на въпрос от народния представител Михаил Михайлов. На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: питане от народния представител Георги Пирински към министър-председателя на Република България Бойко Борисов; въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов; въпрос от народния представител Георги Андонов към министъра на правосъдието Маргарита Попова. Колеги, утре от 11,00 ч. - парламентарен контрол. Закривам заседанието.